raspravio je godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za telekomunikacije i o stanju ostvarivanja načela i ciljeva regulacije telekomunikacijskog tržišta

Vlada je dostavila mišljenje. Materijal ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Odbor za financije, Odbor za pomorstvo, promet i veze. Predstavnik predlagatelja Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Hrvatska agencija za telekomunikacije je i tijekom 2007. godine provodila regulaciju telekomunikacijskog tržišta po načelu nepristranosti, nediskriminacije. Poticali smo tržno nadmetanje sa jednakim uvjetima za sve i sprječavali smo pokušaje zlouporabe nadmoćnog položaja na tržištu a sve to zbog krajnjih korisnika u pogledu poboljšanja kvalitete i smanjivanja cijene usluge, isto tako i zbog zaštite korisnika korisnika od zloporaba. U svom radu smo također vodili računa da naše odluke budu stabilne, da stvori ustvari stabilne uvjete i predvidljive uvjete za rad operatora. Prije kraju treće godine rada dok smo još bili u punom sastavu pet članova vijeća izradili smo jednu kratku vrlo sažetu brošuricu koja kumulativno prikazuje najosnovnija postignuća hrvatskog regulatora. Isto tako, nadam se da smo ove godine cjelovitije, bolje i detaljnije u Godišnjem izvješću prikazali postignuća i to komparativno prema zemljama Europske unije što se tiče trenda cijena usluga, zatim o svim našim aktivnostima i ja sam za današnju prigodu samo izabrao jedan kratki sažetak s kojim bih to htio ilustrirati. Na kraju izvještajnog razdoblja u nepokretnoj mreži imali smo deset operatora koji su stekli 18% tržišta po broju korisnika i 11,5% po ukupnom prihodu. Penetracija je bila 41% u stagnaciji jer glas migrira iz fiksnih mreža u mobilne mreže. Cijene usluga su za tih tri godine pale od 13 za male, 22% za srednje i 26% za velike korisnike. Ovo malo, srednje i veliko se mjeri po standardnom načinu OECD-a. Ako tome dodamo činjenicu da je minuta razgovora od kolovoza 2001. godine kao jedna stožerna zadržana 23 lipe onda možemo govoriti zaista da se dogodio pomak na tržištu javne govorne usluge u nepokretnoj mreži. Hrvatska agencija za telekomunikacije u skladu s najboljim standardima zemalja Europske unije donijela je sve potrebite odluke koje su bile u funkciji liberalizacije, samo letimično. Standardne ponude za međusobno povezivanje, usluga predodredbe operatora, zatim uslugu prijenosa broja, uslugu raspetljavanja petlje pristupne petlje a to znači korištenje pristupne infrastrukture od dominantnog operatora po jednoj od najnižih cijena u Europi 52,14 kuna. Zatim, donijeli smo veleprodajnu cijenu za brzi pristup Internet ADSL i Bistream, zatim veleprodajnu cijenu vodova i uvjeti korištenja veleprodajne cijene vodova. I na koncu, donijeli smo odluku o korištenju prostora od strane dominantnog operatora tzv. kolokaciju. Na kraju izvještajnog razdoblja zanimljivo je, i zanimljiv je podatak da od 332 tisuće korisnika koliko su stekli novi operatori, samo je, samo je 78 tisuća, to znači manje o jedne četvrtine na njihovoj infrastrukturi u cijelosti. To znači da više od tri četvrtine korisnika, novih operatora, koristi infrastrukturu dominantnog operatora. Osobito su zanimljivi podaci i postignuća u pokretnim mrežama. Naime, treći operator je nastupio na tržištu krajem 2005. godine i od tada, od tada su zahvaljujući pojačanoj tržišnoj utakmici koju je pokrenuo taj treći operator a prihvatili etablirani operatori, cijene su pale. Od 23% za male korisnike, 37% za srednje i 40,6% za velike korisnike, po istoj metodi. Dakle, rekao sam da je karakteristika ovog tržišta ujedno i migracija govora, a to znači da se i volumen prometa povećao. Zanimljiv je podatak da u prošloj godini je povećan volumen prometa u mobilnim mrežama za 38% a ukupni prihod, i sada vas molim da me ispričate, jedna pogreška koja se potkrala, je porastao za 7,8% a u fiksnim mrežama samo za 1,2% što je bila samo jedna zamjena u zadnjoj koloni, ja se ispričavam zbog toga. Penetracija u mobilnim mrežama je prešla 100% iz čega možemo zaključiti da je ova usluga po svojoj cijeni i dostupnosti aparata postala dostupna, možemo reći u prosjeku svakom građaninu Republike Hrvatske. Na razini prošle godine efekti ovog pojeftinjenja koje smo nastojali što preciznije izmjeriti su cca 180 milijuna eura. Sada bih želio nešto reći o razvoju širokopojasnog, odnosno brzog pristupa Internetu. Nažalost, zbog zakašnjele liberalizacije osobito se osjeća zaostajanje za Europom u penetraciji brzog pristupa Internetu. Na kraju izvještajnog razvoja imali smo 387 tisuća korisnika ili 8,7% ili otprilike 26% domaćinstava. Od toga udio novih operatora je bio 12%. Odlukama agencije o uvjetima korištenja raspetljanih petlja oko lokacija i veleprodajama ADSL-a i BISTRE-am kao komplementarni načini rada novih operatora pojačano je tržišno nametanje pa očekujemo veću penetraciju novih operatora u pružanju usluga brzog pristupa Internetu u ovoj godini. Odlukom Vlade Republike Hrvatske dio viška prihoda nad rashodima agencije iz proteklih godina usmjerena je i na poticaje razvoja širokopojasnog pristupa uvriježen u naseljenim područjima, područjima od posebne državne skrbi i u brdsko-planinskim područjima. Efekti poticaja biti će vidljivi također ove godine. Ovi procesi koji su doveli do stanja, kako je danas u Hrvatskoj, odvijali su se brže nego u zemljama Krajem prošle godine, a nakon uspješno završene radiokomunikacijske konferencije u Ženevi započeli smo sa projektom implementacije digitalne televizije. Taj početak je bio Istra, krajnji rok smo zacrtali da će biti kraj 2009., 2010. godine, pardon. I definitivni prijelaz, dakle, sa analogne u digitalnu televiziju sa gašenjem analognih odašiljača će dakle, biti kraj 2010. godine. redoslijed regija će, tako je dogovoreno, biti će, logikom pravila struke. Što se tiče zaštita korisnika s kojom nismo bili zadovoljni bez obzira što već dvije godine radi Vijeće korisnika, Agencija je osnovana profesionalno Odsjek za zaštitu korisnika i sigurnost mreža. Naime, svjedoci smo sve različitijih i sofisticiranih načina prevara, obmane. I premda je Zakon o zaštiti potrošača stupio na snagu u kolovozu prošle godine i operatori su dužni osnovati adekvatne prave, profesionalne, funkcionalne službe za korisnike. Mi preko naših pozivnih centara koji su okrenuti prema korisnicima vidimo još uvijek puno nezadovoljstva, na taj način educiramo korisnike o njihovim pravima, rješavamo predmete, pripremamo predmete za Vijeće korisnika, znači taj odsjek. I mislim da će, budući da je počeo taj odsjek djelovati početkom studenog prošle godine, da će to biti daljnji poticaj, uvođenje reda i poboljšanja zaštite naših korisnika. Što se tiče transparentnosti rada, uveli smo praksu da prije bilo, važnijih odluka provodimo javne rasprave. Sudjelovanje na konferencijama, organizirali smo konferenciju o zaštiti korisnika, konferenciju o ulaganjima u telekomunikacijski sektor, poboljšali smo našu web stranicu, a zbog osjetljivosti i problema koje novi operatori imaju u fiksnoj mreži uveli smo redoviti sastanak, mjesečno, jednom mjesečno sa novim operatorima u fiksnoj mreži. Od međunarodnih aktivnosti želim istači da smo član Europske udruge nezavisnih regulatora, sudjelujemo u radu radnih skupina, projektnih timova, plenarnih sjednicama, to je prilika za razmjenu iskustava. I to je prilika da već unaprijed se pripremimo za primjenu novog regulatornog okvira. Što se tiče predpristupnih fondova, u okviru CARDS-a, 2004., u iznosu od milijun eura imali smo dvije godine podršku eksperata iz Europe, na podizanju kapaciteta agencije u smislu kompetencija. Imali smo izdašnu pomoć i na dnevnoj osnovi kod pojedinih projekata. A isto tako stručnjaci iz projekta CARDS su sudjelovali u izradi novog Zakona o elektroničkim komunikacijama. Želim posebno naglasiti da u procesu pristupnih pregovora za Europsku uniju za poglavlje 10. Informacijsko društvo i mediji bez zastoja smo ušli u završnu fazu, a za zatvaranje istoga poglavlja zadatak agencije je osposobiti se za primjenu novog zakona o elektroničkim komunikacijama koji tek treba biti donesen u ovom Visokom domu. Poštovane gospođe i gospodo, nije popularno završavati sa lošim stvarima, dopustite, ja ću reći samo par riječi o nedovoljno …/Govornik se ne razumije./… investicijskim ulaganjima u Telekom sektor. Naime, Republika Hrvatska zaostaje u investicijama 50 dolara per capital u odnosu na zemlje Europske unije. Operator sa znatnijom tržišnom snagom, HT, a posebno i novi operatori …/Govornik se koriste pretežno infrastrukturu u pristupnoj mreži, …/Govornik se ne razumije./… kabelima, transmisiji i komutaciji koja je izgrađena '90.-tih godina prošlog stoljeća. Kao što sam na samom uvodu naglasio, agencija nastoji svojim odlukama i porukama stvoriti povoljne, predvidljive i stabilne uvjete poslovanja na našem tržištu i na taj način privući investitore. zbog birokratskih barijera na lokalnim razinama vlasti u prošloj godini je ostalo nepotrošenih cirka 500 milijuna kuna planiranih i osiguranih investicijskih sredstava. Hvala Hvala. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Odbor za pomorstvo, promet i veze, predsjednik gospodin zastupnik Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Odbor za pomorstvo, promet i veze na 4. sjednici raspravio je godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za telekomunikacije i o stanju ostvarivanja načela i ciljeva regulacije telekomunikacijskog tržišta u Republici Hrvatskoj za 2007. godinu. Odbor je izvješće razmotrio kao radno, matično radno tijelo shodno odredbi članka 89. Poslovnika Hrvatskog sabora, a u radu je raspolagao i pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske. Uvodno izlaganje dao je predsjednik Vijeća Agencije za telekomunikacije koji je upoznao članove Odbora sa aktivnostima Agencije u 2007. godini, a one su bile usmjerene na daljnji razvoj tržišta telekomunikacijskih usluga i tržišnog natjecanja stvarajući uvjete za ravnopravni pristup tržištu novim operaterima i davateljima usluga. Poboljšanju kvalitete telekomunikacijskih usluga te raznolikost ponuda davatelja usluga na tržištu. A sve u cilju stvaranja još boljih uvjeta za krajnje korisnike i njihove potrebe. Izuzetne napore Agencija je usmjerila i na poboljšanje zaštite korisnika telekomunikacijskih usluga, osnivanje svog novog Odsjeka za zaštitu korisnika, a koji istražuje uzroke žalbi, posreduje u rješavanju tih žalbi i rješava pritužbe i drugo. Stvoreni su uvjeti novim operaterima za širokopojasni pristup Internetu na veleprodajnoj osnovi čime su novi operateri dobili pristup krajnjih korisnika uz minimalna ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu za početak rada. Istaknuto je da rad na rješavanju problema zajedničkog korištenja izgrađenja telekomunikacijske infrastrukture je u toku, a isto tako i sređivanje postojećeg stanja te poticanje daljnjeg razvoja telekomunikacijske infrastrukture. Predstavnik Vlade iznio je mišljenje Vlade da je izvješće odraz kvalitetnog rada Agencije te da Vlada daje punu potporu za daljnji rad Agencije. Bez rasprave Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru prihvaća se izvješće o radu Hrvatske agencije za telekomunikacije. Hvala. Odbor za informiranje i informatizaciju medija? Financije? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine Gačina, kolegice i kolege zastupnici raspravu o ovom izvješću o radu Hrvatske agencije za telekomunikacije započet ću onim što je u samom izvješću napisano. Znači rad Agencije za telekomunikacije se posebno usmjerava sukladno članku 5. članka, Zakona o telekomunikacijama na održavanje i promicanje djelotvornog tržišnog natjecanja kao i na poticanje pristupa tržištu novih davatelja usluga uz onemogućavanje zlouporabe nadležnog položaja. Agencija bi kako piše u ovom izvješću posebno trebala voditi računa o osiguranju dobre kvalitete telekomunikacijskih usluga uz prihvatljivu cijenu te voditi računa o zaštiti potrošača. Agencija je od svog osnutka činjenica je doprinijela liberalizaciji telekomunikacijskog tržišta Republike Hrvatske. Danas u Hrvatskoj postoje mnogi pružatelji pojedinih telekomunikacijskih usluga u fiksnoj, mobilnoj telefoniji. Također i u prijenosu podataka. S te strane možemo biti zadovoljni jer svakim danom tržište se razvija a usluge postaju kvalitetnije i jeftinije. Iako ovih dana čitamo u pojedinim medijima neposredno pred ovu raspravu na osnovu ovog izvješća kako je, kako su usluge značajno pojeftinile i kako je to dokaz liberalizacije tržišta, svi članci koje sam pročitao u medijima su afirmativni i idu za time da je situacija na tom tržištu bolja i da napreduje iz dana u dan. I da građani i gospodarstvo imaju koristi od takve liberalizacije. To je u jednom dijelu istina. Ali kako sam po prirodi praktičar više od ovog PR-a volim sagledati realan život i onda kada su rezultati dobri želim se uvjeriti da li su mogli biti još i bolji. Zbog čega je ovo, ovo tržište i rad ove Agencije posebno bitan za naše građane i ukupno gospodarstvo u Hrvatskoj? Odgovor je vrlo jednostavan. Zato što te usluge spadaju u one koji su među rijetkima koje koriste apsolutno svi građani naše zemlje i neminovno utječu na njihov standard tako da nije svejedno da li su liberalizacijom usluga tržišta, tog tržišta cijene pale 20 ili primjerice 22%. Također moramo uzeti u obzir to da je ukupan prihod na ovom tržištu otprilike 15 milijardi kuna i iznosi skoro 6% bruto društvenog proizvoda. Porastao je 5,92% u odnosu na prethodnu godinu. Moramo posebno uzeti u obzir da je prihod porastao iako su cijene telekomunikacijskih usluga padale. To znači naravno da se uvode nove usluge i da građani imaju potrebe za dodatnim uslugama. Kada gledamo liberalizaciju tržištu odnosno udio novih operatera vidljivo je da je njihov broj iz godine u godinu sve veći kako u broju tako i u njihovom udjelu na tržištu. Tako je prošle godine s obzirom na broj korisnika njihov udio narastao na 17% dok je njihov udio u prihodu na tržištu narastao na 11,53%. Iako je vidljiv napredak svake godine taj udio najjačega operatera je još uvijek ogroman i presudno utječe na stanje na tržištu. Pri tom mislim na cijene i kvalitetu usluge. Posebno je važno napomenuti da je u segmentu prijenosa podataka odnosno najma vodova i mreža taj odnos puno manji odnosno udio alternativnih operatera je 36% što nam govori da je u tom segmentu tržište koje se tek razvija i najbrže je rastuće situaciju, situacija na neki način konkurentnija odnosno povoljnija za razvoj alternativnih operatera. Kada govorimo o tržištu pokretnih mreža ulaskom trećeg operatera od prije nekoliko godina ostvarili smo situaciju na tržištu koja je u skladu sa zemljama veličine Hrvatske odnosno tržišta veličine Hrvatske. Broj korisnika u nepokretnim mrežama pada i iznosi otprilike 40% dok u pokretnim mrežama kontinuirano raste i penetracija je preko 100% što znači da po građanima u Hrvatskoj se koristi više od jedne, jednog, jednog mobitela odnosno jedne kartice. Također svakim danom imamo sve veći broj korisnika Interneta i on u protekloj godini iznosi skoro 2 milijuna uz otprilike 400 tisuća pretplatnika na pristup Internetu. Ne moramo posebno govoriti što znači za kvalitetu informiranosti i obrazovanja naših građana što veći broj penetracije na tom tržištu odnosno kao što je i kolega Gačina rekao: «Tu još nismo na zadovoljavajućoj razini, ali svake godine se i situacija tu popravlja.» Ono što zabrinjava u dijelu ovih usluga je relativno niska gustoća široko pojasnih priključaka koja iznosi 8,7% i svrstava nas na dno ljestvice kada se kompariramo sa zemljama članicama Europske unije. Vijeće za telekomunikacije na temelju Zakona o telekomunikacijama i analiza tržišta proglasio je operatere sa znatnijom tržišnom snagom. je područje vrlo bitno i da podsjetim neke od najvažnijih obveza tih operatera je da se ponašaju na način po pravilima nediskriminacije i transparentnosti. Znači, operateri sa znatnijom tržišnom snagom moraju pružati usluge drugim operaterima pod usporedivim okolnostima. Također, jedna od bitnih načela tog ponašanja je obveza troškovne usmjerenosti cijena. Znači, cijena usluga tih operatera sa zahtjevnom tržišnom snagom moraju biti utemeljene na troškovima koji nastaju kod pružanja navedene usluge računajući i razumnu stopu povrata ulaganja. Radi se svega o nekoliko operatera u različitim telekomunikacijskim uslugama, od kojih je jedan operater dominantan i ima utjecaj na nekoliko operatera koji su u njegovom vlasništvu. Zašto to govorimo? Mislim da se u tom dijelu u tom dijelu tržišta, odnosno regulacije ima još dosta prostora za kontrolu tržišta i prostora za rad Vijeća za telekomunikacije. Danas hrvatski građani plaćaju još uvijek previsoku cijenu telekomunikacijskih usluga. To je činjenica. Liberalizacija tržišta u tom dijelu nije još dala svoj puni rezultat iako se cijena usluga svakim danom smanjuje i pala je u odnosu na prethodne godine. Telekomunikacijske usluge su na istoj razini cijene kao i u Europskoj uniji, a u nekim segmentima i više nego što je to u Europi. Ne moram ovdje spominjati da danas u Hrvatskoj plaće zaostaju za europskim i da su 27% od europskih. Znači, cijene su nam iste ili nešto više, odnosno na razini 27% europskih. Ta razlika u trošku operatera u Hrvatskoj i u Europi znači u plaćama gdje je trošak plaća dosta veći nego kod nas u Hrvatskoj očito negdje završava. Razlika u plaći mora biti evidentna i u nižoj cijeni usluga koje plaćamo. Dovoljno je naime vidjeti omjer prihoda i dobiti nekih podoperatera, pa da ova odredba o troškovnoj usmjerenosti cijena padne u vodu. Ne znam da li agencija vodi računa dovoljno o tome i da li tu troškovnu usmjerenost dovoljno analizira. Netko će reći da u ovom segmentu usluga svatko može odabrati koliko će potrošiti, odnosno da usluge ne mora koristiti ukoliko su mu preskupe. Ali moramo uzeti u obzir da mnoge od tih usluga hrvatski građani koriste kako bi se educirali da te usluge neminovno utječu svojom visinom na gospodarstvo, njegovu konkurentnost i druge stvari. Znači, od javnog su interesa i vjerojatno zbog toga i postoji ova agencija. Kada govorim o tome da operateri sa značajnijom snagom trebaju pružati usluge drugim operaterima pod usporedivim uvjetima koje imaju kao vlastite troškove smatram da je uloga u vijeću u tom dijelu vijeća prevažna. Kada uzimamo u obzir da su tzv. DTK gradili svi hrvatski građani moramo i kad već nije bilo moguće o tome voditi računa i kad već nije bilo moguće napraviti zasebnu tvrtku kao što su to odašiljači i veze za elektroničke medije koja svima prodaje svoje usluge pod istim uvjetima agencija mora omogućiti svim operaterima slične ili iste uvjete u tom dijelu troška. To je stvarno prevažna stvar. Tržište se ne smije pretvoriti u jednog operatera sa jedne strane i njegovu veleprodaju u obliku drugih operatera sa druge strane. Agencija nema u nadležnosti rješavanje vlasništva nad DTK, ali sa druge strane može zaštiti cijenu korištenja tog DTK. Značajni doprinos deregulacije tržišta doprinijele su i razne druge mjere od kojih posebno treba pozdraviti mogućnost prijenosa broja i predodabira predodabira operatera. Također, smatram da agencije moraju napraviti još više napora da se potrošači zaštite od neželjenih situacija na telekomunikacijskom tržištu. Svjedoci smo svaki dan da se mnogi građani žale na neprimjereno visoke račune i smatram da je korak naprijed to što operateri ne smiju isključiti nekoga tko je istaknuo prigovor na visinu računa. Moram se na kraju ovog izlaganja osvrnuti da je od velike važnosti što će se dalje dešavati na tom tržištu, odnosno određene korake koje smo napravili su dobri. Liberalizacija je krenula i možda nije brzina ona kojoj smo se nadali i možda cijene nisu pale koliko su mogle, ali neke stvari su se pokrenule. Zato ne smijemo napraviti 3 koraka natrag i Agencija za telekomunikacije bi se također morala aktivnije uključiti možda makar i u savjetodavnom smislu u dijelu pripreme novih zakonskih prijedloga koji će neminovno obilježiti kako će se ta situacija na tom tržištu razvijati. U pripremi novog Zakona o elektroničkim komunikacijama moramo paziti da uvođenjem nekih novih pravila ne dovedemo deregulaciju tržišta na početak. Uvođenjem nekih novih pojmova poput infrastrukturnog operatera, poput prava prolaska, poput stvari koje se definiraju, koje ne vlasništva, nego pravo prolaska na DTK moramo paziti da ne bi doveli jednog ili više operatera u prednost nad drugima koji su na tržištu. Na kraju, rekao bih da podržavamo ovo izvješće, da je ono pokazalo da je liberalizacija tržišta telekomunikacija u Hrvatskoj krenula, da se cijene smanjuju, ali da na tom tržištu postoji još dosta prostora kako bi te cijene telekomunikacijskih usluga bila niža, kako bi hrvatski građani mogli ih jeftinije koristiti. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Miroslav Škoro. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče agencije. neke od podataka ste već čuli od mojih prethodnika, međutim držim da je kvaliteta izvješća takova da neće biti na odmet evo da ih čujete još koji put. Dakle, telekomunikacijski pokazatelji Republike Hrvatske prikazani u ovom godišnjem izvješću bazirani su na službenim tromjesečnim izvještajima prikupljenim u 4 navrata od svih operatera i davatelja usluga tijekom cjelokupne prošle godine. U 2007. godini Hrvatska agencija za telekomunikacije je glavninu svojih aktivnosti usmjerila na daljnji razvoj tržišta telekomunikacijskih usluga i tržišnog natjecanja stvarajući uvjete za ravnopravni pristup tržištu, novim operaterima i davateljima usluga, poboljšanju kvalitete telekomunikacijskih usluga i raznolikosti ponuda davatelja usluga na tržištu u cilju stvaranja još boljih uvjeta za krajnje korisnike i njihove potrebe. Spomenute aktivnosti agencije rezultirale su povećanim udjelom novih operatera u pokretnoj i nepokretnoj mreži, tako da je udio novih operatora u nepokretnoj mreži na kraju 2007. godine iznosi 17,86% dok je u isto vrijeme treći operator pokretne mreže imao tržišni udio od 9,34%. Ukupan prihod od telekomunikacijskih djelatnosti i usluga porastao je za 5,92% u odnosu na 2006. godinu unatoč padu cijena telekomunikacijskih usluga. Porast prihoda u pokretnim mrežama od 1,89% manji je od porasta broja korisnika koji je bio 11,24%. U isto vrijeme prihod u nepokretnim mrežama porastao je sa 7,82% unatoč stagnaciji broja korisnika javne govorne usluge što ukazuje na značajan porast broja korisnika i prometa u segmentu prijenosa podataka, te na povećani interes za širokopojasnim uslugama. Udio novih operatora na tržištu javne nepokretne mreže u Republici Hrvatskoj na kraju 2007. godine obzirom na broj korisnika je porastao, te iznosi 17,86%, dok obzirom na ukupan ostvaren prihod tijekom cijele godine također je porastao u iznosu 11,53%. Usporedbe radi, krajem 2006. godine udio novih operatora na tržištu javne nepokretne mreže u našoj zemlji obzirom na broj korisnika je iznosio 12,58%, dok je obzirom na ukupan ostvaren prihod tijekom cijele godine iznosio 5,12%. 5,12%. Učinci rada agencije vidljivi su i kroz poboljšane uvjete međusobnog povezivanja operatora i izdvajanja lokalnih petlji, a rezultat su izmjena i daljnjih poboljšanja standardnih ponuda operatera sa znatnijom tržišnom snagom provedenih na zahtjev agencije, na način koji je novim operatorima omogućio korištenje postojeće infrastrukture i ulazak na tržište pod poboljšanim uvjetima. Da je postupak izdvajanja lokalne petlje bio uspješan u 2007. godini vidljivo je iz usporedbe s europskim zemljama u kojima postupak izdvajanja lokalnih petlji traje već 5 godina i u kojem razdoblju je izdvojeno 4,61% lokalnih petlji u odnosu na broj aktivnih linija, a u RH je samo u jednoj godini izdvojeno 2,3% lokalnih petlji. Velik dio svojih napora u 2007. godini agencija je usmjerila na poboljšanje zaštite korisnika telekomunikacijskih usluga. Osnovan je novi odsjek za zaštitu korisnika koji istražuje uzroka žalbi, educira korisnike, posreduje i rješava pritužbe korisnika, inicira usklađenje općih uvjeta poslovanja, davatelja telekomunikacijskih usluga s novim Zakonom o zaštiti potrošača te pruža tehničku podršku Vijeću korisnika telekomunikacijskih usluga. U 2007. godini, agencija je također stvorila uvjete novim operatorima za širokopojasni pristup internetu na veleprodajnoj osnovi, čime su isti dobili pristup krajnjem korisniku uz minimalna ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu na početku rada. To je rezultiralo vrlo brzim rastom gustoće krajnjih korisnika usluge širokopojasnog pristupa internetu kroz cijelo razdoblje 2007. godine te njihovim povećanjem za čak 53,7% u odnosu na 2006. godinu. U isto vrijeme, snižena cijena korištenja usluge širokopojasnog pristupa internetu. Na kraju 2007. godine 8,7% ukupnog stanovništva u Republici Hrvatskoj ima širokopojasni pristup internetu, što predstavlja oko 26% ukupnog broja kućanstava. Tu je potrebno napomenuti da je Vlada Republike Hrvatske u svojoj strategiji u području širokopojasnog pristupa internetu kao glavni cilj odredila upravo smanjivanje jaza između Hrvatske i zemalja Europske unije u pogledu stope penetracije širokopojasnih priključaka. Hrvatska je početkom 2005. godine zaostajala oko 9 postotnih poena iza prosjeka EU, gustoća je bila, dakle 2,5%, a želja je da do kraja 2008. godine gustoća bude najmanje 12%. Ovom stopom rasta to će se do kraja godine i ostvariti. Imajući u vidu djecu kao posebnu kategoriju korisnika telekomunikacijskih usluga, za čiju zaštitu od svih vrsta zlouporaba društvo pokazuje naročitu brigu i skrb, agencija je na svojim internetskim stranicama postavila sadržaj s napucima o načinima kako roditelji mogu poduzeti osnovne mjere zaštite svoje djece, korisnika interneta. Također je na svojim stranicama objavila i adresu na koju građani, odnosno svi korisnici interneta mogu prijaviti i ukazati na stranice koje sadrže neželjene i štetne sadržaje za djecu. U ovom segmentu postoji potreba za čvršćom suradnjom s ostalim institucijama koje se bave zaštitom djece, ali treba istaknuti da agencija nije nadležna za nadzor sadržaja internetskih stranica. Respektabilni rezultati postignuti su i u daljnjem sniženju cijena telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj i pokretnoj mreži. Tako su telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži u prošloj godini za male korisnike pale cijene za 1,2%, dok se za velike korisnike bilježe smanjenje cijene od 2,7%, a u posljednje 3 godine bilježi se smanjenje korištenja usluga u kumulativnom iznosu od 13% za male korisnike, 22% za srednje korisnike te 26% za velike korisnike. Cijene korištenja usluga pokretne mreže u 2007. godini pale su od 2% do 19,6% u odnosu na 2006. godinu, a u posljednje 3 godine bilježi se kumulativno smanjenje cijena korištenja usluga od 23% za male korisnike, 37 za srednje te 40,6% za velike korisnike. Dakle, dok cijene roba i usluga općenito u Republici Hrvatskoj rastu, cijene telekomunikacijskih usluga su u padu ili stagniraju, što možemo zahvaliti daljnjem jačanju liberalizacije telekomunikacijskog tržišta. Agencija je u prošloj godini svojim odlukama omogućila daljnje poboljšanje postupaka i uvjeta prijenosa broja i predodabira operatora. Hrvatska i dalje je jedina država jugoistočne Europe koja je u potpunosti uspostavila uslugu prenosivosti broja i u nepokretnoj i u pokretnoj mreži, ne samo kao instrument zaštite korisnika i povećanja kvalitete usluge, već i kao jednog od ključnih pokretača smanjivanja maloprodajnih cijena telekomunikacijskih usluga. Nastavljen je intenzivan rad na planiranju i osiguravanju uvjeta za puštanje u rad buduće mreže digitalne televizije. Na području Zagreba, osigurani su tehnički uvjeti i izdan je tehnički parametri za 2 multipleksa osnovi kojih je prvi puta u Hrvatskoj započelo test imitiranje slike i zvuka visoke kakvoće, tzv. HDTV. Vlada Republike Hrvatske je u 2007. godini potaknula proces digitalizacije na način da je svojom odlukom odobrila preraspodjelu viška sredstava Hrvatske agencije za telekomunikacije iz 2006. godine za davanje potpore fizičkim osobama za nabavu uređaja za prijem digitalnih televizijskih signala. Stoga je Hrvatska agencija za telekomunikacije zajedno sa Središnjim državnim uredom za e-Hrvatsku i društvom Odašiljači i veze d.o.o., u prošloj godini na području Istre je započela realizaciju projekta prelaska s analognog na digitalno emitiranje uz dodjelu državne potpore građanima za nabavku uređaja, to je program poznat pod nazivom "Digitalna Istra". U 2007. godini nastavljeno je aktivno sudjelovanje agencije u procesu pristupnih pregovora Republike Hrvatske i Europske unije u dijelu koje se odnosi na poglavlje 10. – Informacijsko društvo i to bez zastoja, dodatnih mjerila i značajnih primjedbi. Pored toga, agencija je u protekloj godini napravila i usvojila strategiju razvoja i operativni plan do 2012. godine, s ciljem nastavka razvoja tržišta elektroničkih komunikacija, tržišnog natjecanja, poticanja investicija i inovacija u tržište elektroničkih komunikacije te kontinuiranog podizanja vlastite učinkovitosti. Na kraju samo nekoliko riječi o prihodima Hrvatske agencije za telekomunikacije jer ovo izvješće ima i taj svoj dio. Dakle, ostvareni prihodi Hrvatske agencije za telekomunikacije u 2007. godini iznose

U 2007. godini ukupni ostvareni izdaci iznose 46 milijuna kuna, što iznosi samo 67% planiranih godišnjih izdataka. Eto, s obzirom na sve izrečeno i uz napomenu da je izvješće jednoglasno prihvaćeno i od strane matičnih odbora, Klub HDZ-a će podržati ovo izvješće. Hvala vam

Što smo mi zapravo htjeli postići Zakonom o telekomunikacijama i njegovim izmjenama , te osnivanje Hrvatske agencije za telekomunikacije po čijem izvješću danas raspravljamo? Htjeli smo po meni ostvariti tri najvažnija cilja. Nije bitan redoslijed. Prvo, liberalizirati telekomunikacijsko tržište. Drugo, sniziti cijenu usluge. I treće, povećati kakvoću kvalitete usluge. I sva tri cilja su postignuta. Sve tri se komponente ispunjavaju. Naravno ne znači da je ovo kraj, ja bih rekao ovo je jedan uspješan početak. Siguran sam da bez neovisnog regulatornog tijela agencije, ovo ne bi bilo moguće, odnosno ne bi bilo moguće ovako brzo i ovako uspješno. S malo kojom granom kao sa ovom, mi smo zapravo već spremni za Jedini ozbiljan nedostatak u svemu ovome vidim u još uvijek neriješenoj DTK mreži za što naravno nije agencija kriva, dapače dosta i rekao bih vrlo uspješno se bori obzirom, bori s tim problemom obzirom na nereguliranost pravnu. Izvješće za 2007. nam govori kako je unatoč padu cijena telekomunikacijskih usluga ukupan prihod tih usluga porastao za skoro 6% u odnosu na 2006. dakle bez obzira na niže cijene. Uočljiv je pad nepokretnih komunikacija na račun pokretnih što je također s obzirom na tehnološki napredak razumljivo. Vidimo da i u nepokretnim mrežama jačaju novi operateri, operatori na tržištu koji su pridobili skoro 18% korisnika. U pokretnim mrežama situacija je još povoljnija. tržište je izrazito razvijeno, ali ponavljam i za snižavanje cijena i za povećanje kvalitete još uvijek ima mjesta. Veseli i sve veći broj pretplatnika širokopojasnog pristupa internetu u 2007. kod nas, za skoro 54% iako tu najviše zaostajemo u odnosu na zemlje Europske unije, vidi se po ovom izvješću. Sada smo tek na 8,7% a cilj je kažu 12% do kraja godine, 500 tisuća stanovnika, cilj je da imaš pristup širokopojasnom internetu. Najmanji je porast u kabelskoj distribuciji što je opet razumljivo obzirom na kabelsku dostupnost, ali i tu operatori nastupaju sa sve nižim cijenama i novim uslugama, a naravno i povećava se dostupnost na kabelsku, kabelski kabelski priključak. Dakle ponavljam, postignuti su svi ciljevi i ovdje smo već spremni za Europsku uniju kao što sam malo prije rekao za Vijeće za poštanske usluge, tako i ovdje budući se spajaju ove dvije agencije u jednu novu agenciju za poštu i elektroničke medije. Mislim da su obje agencije, ova pogotovo jer je imala teže uvjete, postigli velike rezultate i ja ne samo da podržavam izvješće već i pohvaljujem dosadašnji rad Hrvatske agencije za telekomunikacije. Hvala Hvala. Sada ne bi trebalo započinjati nastavak rasprave, iako je tu gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Mi bi za manje od 3 minute trebali glasovati o ovom prijedlogu zakona. Molim sve zastupnice i zastupnike koji se nalaze u blizini sabornice, da pristupe u sabornicu kako bi imali valjani kvorum za glasovanje. Prijedlog je da se glasuje ručno.